Prelazimo na 4. točku dnevnog reda, to je - Prijedlog zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva, prvo čitanje, P.Z. br. 86 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovog zakona, primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Herman Sušnik, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite. **Sušnik, Herman** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo saborski zastupnici. Pred vama se nalazi Prijedlog zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva. Drvna industrija Republike Hrvatske predstavlja značajan gospodarski potencijal koji je započeo programsku i tržišnu reformaciju sa fokusom stvaranja tržišta orijentirane gospodarske politike. Važnost drvne industrije ogleda se u prerađivačkom potencijalu. Korištenje sirovinske osnove, domaća sirovina koja je kvalitetna, certificirana i dostupna, izvozna orijentiranost, iskustvo i tradicija te kadrovi. U drvnoj industriji prema statističkim podacima djeluje 1381 gospodarski subjekt. Zaposleno je oko 25 tisuća radnika direktno, no uz Hrvatske šume i razne kooperante taj broj se penje na preko 45 tisuća radnika. 2004. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Strategiju razvoja industrijske prerade drva i papira čime je potvrđena orijentacija prema poticanju finalne proizvodnje i povećanju izvoza. U 2006. godini usvojila je također i Operativni program razvoja industrijske prerade drva za period 2006. do 2010. godine sa svrhom poboljšanja i unapređenja sektora. Od presudne su važnosti da su budući strateški razvoj i investicije dobro usmjereni. Operativnim program izdvojila su se po prvi puta bespovratna financijska sredstva za drvni sektor, a uz dodatak kvalitetne suradnje sa Haburom neupitan je konkurentan razvoj industrijske prerade drva. Temeljem strategije izrađen je Prijedlog zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva. Takav dokument do sada nismo imali i želja nam je da cjelokupni ciklus prerade drva, počevši od drvne sirovine pa do finalnog proizvoda, bude sustavnije organiziran čime će se postići još značajniji ekonomski i socijalni učinci drvnoga i šumarskoga sektora. Kratko da kažem što se ovim zakonom planira uvesti. Minimalni tehnički uvjeti za proizvodne pogone prerade drva i namještaja. Događa se da dio proizvodnih pogona ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete da bi se bavili proizvodnjom, čime se ne može racionalno koristiti drvna sirovina. Reguliranje kvalitete proizvoda drva i proizvodnih procesa, tehnički propisi, tehnička dopuštenja. Svjesni smo da na našem tržištu se pojavljuje roba loše kvalitete iz uvoza i da tu treba kontrola na temelju donesenih propisa reagirati i omogućiti kupcima da kupuju kvaliteta proizvod od drva. Upravni i inspekcijski nadzor. Znači osnovat će se drvoprerađivačka inspekcija. Formirat će burza drva sa zadaćom unapređenja trgovine drvom i proizvodima primarne prerade drva odnosno željelo se pristupiti problemu rješavanja raspodjele sirovine tj. omogućiti domaćim drvoprerađivačima da kupe deficitarne sirovine te da istu potom prerade u čim veći stupanj dodane vrijednosti. Raspoloživa sirovina je dovoljna da zadovolji potrebe hrvatskih finalista. Tvrtke koje su kupovale sirovinu po ugovoru od Hrvatskih šuma biti će dužne sve svoje tržišne viškove ponuditi putem burze, odnosno prodati direktnom ponudom tek ako za to ne pokažu interes domaće tvrtke. Osnovat će se Centar za istraživanje proizvoda od drva i razvoj namještaja. Ovaj centar trebao bi predložiti okvir djelovanja koji će postupno ali trajno raditi na tehnološko-tehničkom unapređenju razvoja gospodarstva u području prerade i uporabe drva. Drvna industrije u zadnjih nekoliko godina ostvaruje pozitivan odnos izvoza spram uvoza. Tako je u 2007. godini izvoz drva, drvnih proizvoda i namještaja bio 932 milijuna dolara dok je uvoz bio 836 milijuna dolara. Znači ostvarena je pozitiva od 96 milijuna dolara. U prva četiri mjeseca 2008. godine izvoz je iznosio 369,7 milijuna dolara dok je uvoz 301 milijun dolara odnosno evo za četiri mjeseca je već ostvarena pozitiva od 68 milijuna dolara. Očekuje se izvoz u 2008. godini od 1,2 milijarde dolara. Veseli što je finalni proizvod u izvoznoj strukturi zastupljen sa 75%, odnosno namještaj sa 45%, a ostali finalni proizvodi od drva 30%. Učešće u izvozu Republike Hrvatske u ovoj godini za prva četiri mjeseca 2008. iznosi 8,22%, a u uvozu 2,92%. Izvoz trupaca kao sirovine u 2007. godini činio je svega 2% od ukupno proizvedene količine trupaca u Hrvatskim šumama d.o.o. koji su snabdjevači drvne industrije sa sirovinom od preko 97%. U 2007. godini proizvedeno je 2,2 milijuna kubika trupaca. U 2008. godini prodaja trupaca u izvozu bit će približna tj. prodat će se ono što se ne može preraditi u domaćim tvrtkama. Navedeno ukazuje na pozitivan trend smanjenja izvoza drvne sirovine tako da se gotovo sav namještaj proizvede iz domaće sirovine. Hrvatska ima godišnji rast proizvodnje namještaja po stopi 9% dok istovremeno rast potrošnje iznosi 11%. Sve sam ovo rekao kako bi se vidjelo da je ovo značajan gospodarski potencijal. Sigurno da tu ima još dosta posla koji treba obaviti, no treba razmišljati i o budućnosti kao bitan temelj ove industrije kako bi ona postala međunarodno konkurentna. Važno je racionalno koristiti prirodni drvni resurs, očuvati okoliš, povećati broj zaposlenih u sektoru, pogotovo što se radi u većini firmi na ruralnome području. Omogućiti približavanje naše prerade drva europskom tržištu kroz poticanje ulaganja u proizvodnju višeg stupnja obrade i veće dodane vrijednosti, a sve na načelima ekološki prihvatljivog gospodarenja kroz maksimalno korištenja biomase … /Govornik prirodnog izvora sirovine za dobivanje energije. S obzirom da je ovo prvo čitanje evo je očekujem konstruktivnu raspravu kako bi sam prijedlog zakona mogli poboljšati do drugoga čitanja. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi predsjednik Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Kelić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora raspravio je na 3. sjednici održanoj 17. lipnja 2008. godine Prijedlog zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. svibnja 2008. godine. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora je navedeni prijedlog zakona sukladno odredbi članka 88. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. Predstavnik predlagatelja je u uvodnom izlaganju istaknuo da će se predloženim zakonom omogućiti stvaranje normativne podloge za reguliranje cijeloga ciklusa prerade i uporabe drva od šume do krajnjeg korisnika te poboljšati kontrole prometa i kvalitete proizvoda prerade drva i namještaja. U cjelovitoj raspravi u kojoj su sudjelovali i predstavnici udruga i drvoprerađivačke industrije, članovi odbora su podržali prihvaćanje navedenog zakona budući će isti omogućiti brži razvoj ove djelatnosti koja konstantno bilježi izvozni suficit, a po korištenju kapaciteta značajno pridonosi regionalnom razvoju. U daljnjoj raspravi je izneseno da je proizvodnja energije iz biomase kad se koristi drvo kao osnovna sirovina ima značajne potencijale kod povećanja zaposlenosti i prihoda koji se mogu ostvariti kod te proizvodnje, stoga je potrebno u zakonu to područje detaljnije razraditi. Predstavnici proizvođača su podržali odredbe o inspekcijskom nadzoru, ali su upozorili na potrebu certificiranja uvezenog namještaja jer će u protivnom inspekcijske kontrole samo dodatno opteretiti naše proizvođače, dok će kvaliteta uvezenog namještaja i dalje ostati upitna. U raspravi je izneseno i mišljenje kako bi u cilju zaštite domaćih proizvođača namještaja trebalo razmisliti o načinu koji bi velike trgovačke lance obvezao na prodaju namještaja hrvatskim proizvođačima. Također je ukazano da bi zbog značajnih površina površina šuma koje su u privatnom vlasništvu, trebala i osobe koje prodaju ili kupuju proizvode primarne prerade drva, a koje nisu kupljene od Hrvatskih šuma d.o.o., također vezati da proizvode koje prestanu ili višak ponude burzi. Na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučilo predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. Jedan, prihvaća se Prijedlog Zakona o preradi i upravi drva i proizvoda od drva. I dva, sve primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi dostavit će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Branko Kutija. lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege Prirodno bogatstvo kao što je drvo, važan su materijal koji treba racionalno staviti u funkciju ukupnog razvoja. Pod pojmom racionalno, prije svega smatra se razvijati one proizvode i usluge kod kojih se mogu maksimalno realizirati usporedive prednosti u odnosu na okruženje, odnosno zemlje u regiji ili u odnosu na cijelo tržište Europe. Dosadašnja proizvodna neusmjerenost ili nastojanje da se ostvare što veći kratkoročni učinci, zapravo vode u devastaciju prirodnog potencijala. Iz tih razloga potrebno je provesti cjelokupni preustroj u smjeru razvoja proizvodnje, proizvoda visoke kvalitete, visokog stupnja obrade uz podršku sofisticirane tehnologije. U suprotnom izlažemo se klasičnim opasnostima razvoja, ovisnog o vanjskim činiteljima na koje ne možemo utjecati. Industrijska prerada drva Republike Hrvatske ima mnoge usporedive prednosti koje se koriste u postojećim aktivnostima u okviru operativnog programa razvoja industrijske prerade drva Republike Hrvatske od 2006. do 2010. godine u svrhu poboljšanja i unaprjeđenje sektora sa osobitim naglaskom na vlastite prirodne prednosti, dugogodišnju tradiciju prerade drva i plasmana na određena tržišta, visku razinu privatizacije i kvalitetne ljudske potencijale. Da bi se iskoristili navedeni potencijali, te odgovorila na ključne izazove, kao što su nezadovoljavajuće programsko opredjeljenje i konkurentnost, te opadanje ili stagniranje broja zaposlenih, od presudne je važnosti da su budući strateški razvoj i investicije dobro usmjereni. Cjelokupna klima u sektoru bila je zrela za strukturne promjene, jer većina proizvođačkih subjekata je svjesna krhkosti tržišnog položaja u vremenu rastuće globalne konkurencije i potrebi da se pristupi promjeni poslovene politike. Jačanje institucionalnog okruženja također je bio jedan od izazova, jer do tadašnja praksa pokazala je nedostatak istih u industrijskoj preradi drva, što je ukazivalo na potrebu senzibiliziranja stavova svih relevantnih institucionalnih čimbenika. Stoga je Vlada Republike Hrvatske odlučila ustrojiti upravu za drvnu drvnu industriju u okviru bivšeg Ministarstva poljoprivrede u proljeće 2004. godine. Nedugo potom usvojila je Strategiju razvoja industrijske prerade drva i papira, kojim je ovaj sektor određen kao prioritetniji za cjelokupan gospodarski, ekološki i socijalni razvoj Republike Hrvatske. To je bila svojevrsna nagrada i priznanje za veliki napor koje je uložilo ministarstvo zajedno s ljudima iz drvne i šumarske struke, te znanosti. Drvni sektor je prije rata zapošljavao više desetaka tisuća ljudi, a što je još važnije mahom u ruralnim područjima i slabije razvijenim hrvatskim regijama. A upravo te regije najviše su pretrpjele u Domovinskom ratu, ne samo u materijalnom smislu. Razrušeni su i devastirani mnogi industrijski pogoni za preradu drva koji su uglavnom bili nositelji razvoja lokalnog područja ili čak i cijele regije, te je došlo do odlaska kvalitetne i educirane radne snage u druge dijelove Republike Hrvatske ili inozemstvo. Ovako teško stanje u devedesetim godinama prošlog i početkom ovog stoljeća iscrpilo je domaću preradu drva, a posebno proizvodnju namještaja bez obzira što Hrvatska ima tradiciju proizvodnje proizvoda drva i namještaja temeljeno na domaćoj drvnoj sirovini i kvalitetnim kadrovima školovanim u hrvatskim srednjim i visokim školama. Kao posljedica svega toga Hrvatska je u tom periodu imala deficit razmijene drva i proizvoda od drva i namještaja mjeren u stotinama milijuna dolara. Još nepovoljnija je bila struktura robne razmjene, jer mahom su se izvozili drvo kao sirovina ili proizvodi primarne prerade drva, odnosno piljenice i elementi, a uglavnom se uvozio namještaj. Drvoprerađivački sektor, jedan je od dijelova gospodarstva koji je Vlada Republike Hrvatske zacrtala kao perspektivan i važna za daljnji gospodarski razvoj zemlje. Drvni sektor Republike Hrvatske, a to je prvenstveno proizvodnja namještaja i ostalih finalnih proizvoda od drva, doživljava snažan rastući trend. Glavni razlozi za to su mjere koje Vlada Republike Hrvatske postavila kako bi se ekonomski položaj proizvođača podigao na razinu koja omogućava porast konkurentnosti jačanja izvoza, interesno povezivanje, te partnerski odnos drvnog i šumarskog sektora. Drvni sektor pripada redu rijetkih gospodarskih grana koje ostvaruju konstantan vanjsko-trgovinski suficit. Prema službenim podacima, izvoz se u 2007. godini u odnosu na 2006. povećao 29,4%. Istodobno uvoz je rastao sporije 21,5%. Pokrivenost uvoza izvozom u uzlaznom je trendu, te je 2007. bila 111,51%. Sudjelovanje izvoza drvnog sektora u ukupnom izvozu Republike Hrvatske, također je porastao sa 6,95 u 2006. na 7,54 u 2007. godini. Pozitivan trend nastavljen je u prva četiri mjeseca 2008. godine. Finalni proizvod u izvoznoj strukturi zastupljen je sa 75, odnosno namještaj 45, a ostali finalni proizvodi od drva 30%, dok izvoz drvne sirovine u obliku trupaca čini praktički zanemariv dio. Vlada Republike Hrvatske prije navedene objektivne teškoće, te važnost domaće drvno-prerađivačke industrije, odnosno svih industrija baziranih na šumarstvu za ukupni gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Postoje tri temeljna razloga zašto je tomu tako. Domaća drvna industrija, odnosno sirovina, rasprostranjenost pogona za preradu drva i proizvodnju namještaja, te obrtništva na bazi drva od Vukovara praktički sve do Dubrovnika, znanje i tradicija. Da se dobro radilo i da je strategija s pravom usvojena, pokazivali su statistički podaci sve do 2004. godine. Hrvatska je imala deficit robne razmjene drva, proizvoda od drva i namještaja. Tada je prvi put ostvaren suficit od 17 milijuna dolara u odnosu na deficit od 15 milijuna dolara iz 2003. godine. Trend rasta robne razmjene drvnog sektora kao što se prije pokazalo, nastavljen je sve do danas. Istovremeno usvajanje strategije bio je snažan poticaj za daljnji rad na njenoj implementaciji, odnosno operacionalizaciji, što je rezultiralo stvaranjem dokumenta operativni program razvoja industrijske prerade drva Republike Hrvatske od 2006. do 2010. godine. tim dokumentom Vlada je izdvojila značajna financijska sredstva za poboljšanje i unapređenje drvnog sektora. Naime, u narednih 5 godina sufinancirati će razvoj sektora sa ukupno 201 milijun 400 tisuća kuna, a kroz povoljne kreditne lige predviđa se plasirati milijardu 784 milijuna kuna. Kontinuirano dodjelom nepovratnih sredstava državne potpore sve do 2010. godine prilagođenih razvojnim prioritetima dinamičnog operativnog progama uz dodatak kvalitetne suradnje sa HABOR-om neupitan je konkurentan razvoj industrijske prerade drva. Zaključno, sve aktivnosti i mjere koje poduzima Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u smjeru su poboljšanja konkurentnosti proizvoda državnog sektora na način stvaranja preduvjeta za postizanje prepoznatljivosti sektora i približavanje naše prerade drva europskom tržištu kroz poticanje ulaganja u proizvodnju proizvoda visokog stupanja obrade i veće dodatne vrijednosti. A na načelima ekološki prihvatljivog gospodarenja kroz maksimalno korištenje bio mase kao obnovljivog prirodnog izvora sirovine za dobivanje energije. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem se. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite.

pozdravlja ova Zakon o preradi i uporabi proizvoda od drva. U ocjeni stanja o drvnoj industriji apsolutno se slažemo da ovaj sektor može i mora biti pokretač razvoja Republike Hrvatske. Sami podaci …/Govornik se ne razumije./… u vanjsko trgovinskoj razmjeni govore tome u prilog. Na ovaj suficit prvenstveno je u izvozu piljene građe i elemenata dok je uvoz gotovog namještaja već od izvoza istog. Sudjelovanje drvnog sektora u ukupnom izvozu za 2006. godinu iznosi 6,95, dok u ukupnom uvozu učestvuje sa 3,50%. Tako da je za 2006. ostvaren suficit od 32,3 milijuna dolara. Zaposlenost u ovom sektoru je u primarnoj preradi drva oko 11,5 tisuća, proizvodnja namještaja oko 11,5 tisuća, industrija celuloze i papira oko 6,5 tisuća, što onda iznosi negdje oko blizu 30 tisuća, što je u odnosu na stanje prije Domovinskog rata oko 50%. Zasigurno da je proces privatizacije i nesnalaženja u novonastalim tržišnim uvjetima uništilo vodeće finaliste. Samo na području moje izborne jedinice …/Govornik se ne razumije./… kao primjer lošeg upravljanja državnom imovinom se ne razumije./… dobar primjer privatizaciji i nastavka rada i proširenja proizvodnje. Zato postoje određeni razlozi, prije svega trgovačko razmišljanje o što većoj i bržoj zaradi prodajom trupaca na inozemno tržište. Poslije toga otvaranje pilana kojih u Hrvatskoj ima preko 500. Izvoz piljene građe a potom i elemenata. Sve ovo potpomognuto je i ukidanjem izvoznih pristojbi. Kapacitet pilana u Hrvatskoj je oko 6 milijuna kubika a mogućnost proizvodnje trupaca je oko 2 milijuna kubika, što znači svega jedna trećina Hrvatske šume mogu proizvesti trupaca. Početkom ovog desetljeća počinje promišljanje o što većoj finalizaciji drvenih proizvoda i uvođenja reda na tržištu drva. Pa je tako uvedeno da prerađivači u primarnoj preradi moraju imati sušare i finalizaciju barem do elemenata. Ovaj dijelom ograničen izvoz piljene građe i elemenata ali još uvijek nedovoljno. Tako da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2006. godini izvezeno ogromnog drveta 385 tisuća tona, u vrijednosti 21,7 milijuna dolara, neobrađenog drva 452 u vrijednosti 36,7 milijuna dolara, drvo obrađeno 471 tisuća tona u vrijednosti 181 milijun dolara. Kada se uzme u obzir da Hrvatske šume, d.o. prodaje oko 100 tisuća kubika, odnosno a to je negdje jedna tona oko jedan kubični metar, na međunarodnim licitacijom jer toliko dobiju odobrenje od Ministarstva gospodarstva, postavlja se pitanje tko i na koji način odobrava preostalu količinu od 352 tisuće kubika, odnosno tona. Obrađeno drvo u iznosu preračunato u trupce kao temeljna sirovina iznosi oko 1 milijun i 170 tisuća kubika. Kada tome pribrojimo i neprerađene trupce, proizlazi da iz Hrvatske se izveze oko milijun i 600 tisuća kubika trupaca a da za finalnu preradu preostane onaj ostatak znači negdje do 500, 600 tisuća kubika. Zašto je tome tako? Razloga ima više ali onaj osnovni nalazi se u nacionalnoj šumarskoj politici i strategiji koju je donijela Vlada 2003. godine i strategiji razvoja industrijske prerade drva i papira koje je donijela Vlada 2004. godine. U šumarskoj politici i strategiji kao prioritet rješavanja problema u drvnoj industriji navodi se ukidanje državne kontrole cijena drvnih sortimenata, razvoj sustava prodaje drva prilagođenog potrebama slobodnog tržišta i domaće proizvodnje, promicanje i razvoj proizvodnje sa svrhom optimalizacije korištenja sirovine. Mjere poticaja izvoza finalnih proizvoda. A u strategiji razvoja industrijske prerade drva i papira uspostaviti europske norme u funkciji izvoza i zaštiti hrvatskih proizvoda, uspostaviti kontrolu kvalitete uvoznih proizvoda uvođenjem europskih normi, obveza certifikata i atesta za proizvode i procese u industrijskoj preradi drva, uspostaviti odgovarajuće ustanove za provođenje kontrole proizvoda, potrebno je uvesti tržišni odnos u formiranju cijena roba i usluga, potrebno je definirati uvjete i načine prodaje roba i usluga Hrvatskih šuma, potrebno je stvoriti ovi model prodaje šumskih proizvoda u funkciji izvoza finalnih proizvoda. Iz strategije koje su donijele različite Vlade, kada znamo da je jedna 2003., jedna je 2004. proizlazi osnovni problem a to je tržište. A kakvo nam je to tržište danas. I dalje Ministarstvo gospodarstva određuje cijene drvnih asortimenata Hrvatskih šuma, a utrka za konjunkturnim vrstama kao što je hrast, nije na tržišnom principu, odnosno ponude i potražnje i po trajnosti prihoda Hrvatskih šuma. Pa tako oni koji proizvode npr. parket kao polugotovi proizvod a nemaju pilanu, ne dobivaju ugovor, pravo na ugovor sa Hrvatskim šumama, a ponekima kojima je potrebna mala količina za finalni proizvod, dobivaju daleko iznad potrebe. Na taj način sklapaju se ugovori koji prema količinama trupaca nemalo prelazi proizvodne mogućnosti Hrvatskih šuma. Prema tome, da su se poštivale i primjenjivale strategije do ovoga zakona, do ovoga ne bi ni dolazilo, a ovaj zakon mogao je ugledati svjetlo dana još i prije, ali eto, bolje i sada nego nikad. Za nadati se da će ovaj predloženi zakon a i njegovi podzakonski akti napokon riješiti što je to finalni proizvod, tko, kako i gdje proizvodi, licencirati proizvođača kroz sustav praćenja kontrole. Pa onda napokon saznati stvarno potrebne količine za finalnu proizvodnju. Budući da je ovaj prijedlog u prvom čitanju predlažemo da se po donošenju zakona nakon drugog čitanja podzakonski akti donesu u roku od 6 mjeseci, ovim prijedlogom je predviđeno godinu dana. U ovom zakonu propisuje se i što je to bio masa. U korištenju ovog prirodnog i obnovljivog resursa Hrvatska ima velike mogućnosti. Prvenstveno kroz zapošljavanje a potom i kroz uštedu i proizvodnju energije. Stoga molimo predlagača da nam u okviru ukupne energetske strategije, ili ovoga zakona, ovaj dio korištenja bio mase, prvenstveno od drva, predstavi i program razvoja i mogućnosti ovoga resursa. Ovo govorimo iz razloga jer će onda svi htjeti uz dobre poticaje graditi toplane i energane a postati će upitna količina takvog drveta. Ovim zakonom propisuju Ovim zakonom propisuju se minimalni tehnički uvjeti za proizvodnju primarne prerade drva i namještaja, kontrolu kvalitete proizvoda od drva i proizvodnih procesa, tehnička svojstva proizvoda od drva i namještaja, tehničke propise i tehničko dopuštenje. Sve ovo odobrava ovlaštena osoba, ovlaštena pravna osoba ali ne piše koja? Da li je Centar za istraživanje proizvoda od drva i … /Govornik se ne razumije./ … namještaja ili Šumarski fakultet ili netko drugi. Smatramo da u ovo treba uvrstiti i kontrolu uvezenog namještaja sukladno hrvatskim odnosno europskim normama. Ovo je potrebno prvenstveno radi zaštite domaćeg potrošača, ali i proizvođača. Ovim zakonom potrebno je propisati i minimalne količine koje i veliki trgovački lanci prvenstveno namještaja moraju otkupiti od domaćih proizvođača ali ne od trgovaca. Također je potrebno regulirati i trgovinu furnirane iverice radi sprečavanja obrta na crno po sistemu sam svačiji majstor. Predloženim zakonom uvodi se i osniva burza burza prvenstveno radi unapređenja trgovine drvom i proizvodom primarne prerade drva. A njena djelatnost je posredovanje u trgovini putem ponude i potražnje drva i proizvoda primarne prerade drva. Zamisao i ideja je odlična, ali bojimo se da će biti teško provediva iz dva razloga. Burza propisuje da se na burzi objavljuje samo drvo porijeklom iz Hrvatskih šuma. A što je sa drvom od drugih pravnih i fizičkih osoba? Nacionalni parkovi, Ministarstvo obrane i privatnih šumovlasnika. U Hrvatskoj je u postupku povrat nacionalizirane imovine pa tako i šuma. U povratu je oko 150 tisuća hektara šuma što po donošenju programa za gospodarenje šumama pretpostavlja … /Govornik se ne razumije./ … od oko 600 tisuća kubika odnosno oko 200 tisuća kubika trupaca. Stoga je potrebno sav višak proizvodnje staviti na burzu bez obzira na porijeklo izvornog vlasništva državnog ili privatnog. Ako se na burzi mora prijaviti i tražena cijena a proizvođač ima dogovorene količine za izvoz može staviti i veću cijenu od dogovorene. Ne prodaje je na burzi već svom dogovorenom kupcu. A reklamacijom spušta cijenu na dogovorenu. Poslije toga izvještava burzu o prometu i evidentira se cijena iz ponude. Na taj način umjesto, umjetno se stvara veća cijena od realne. To su zasada još nerazjašnjena pitanja. U prijedlogu zakona stoji da će se osnivač i zainteresirane strane to potonje odrediti, ali mislim da ipak treba neke stvari još zakonski riješiti. Smatramo da se dok se to ne razjasni i burza formira i krene s radom odnosno do ulaska u Europsku uniju razmislimo o uvođenju izvoznih pristojbi, a posebice na neprerađeno drvo odnosno trupce zbog prevelikog izvoza bez dodane vrijednosti. Iz tih sredstva stimulirajmo prave finaliste za uvođenje novih tehnologija. Osnivanje Centra za istraživanje proizvoda od drva i razvoj namještaja je zasigurno potrebno radi usklađivanja kvalitete s Europskom unijom koja će pomoći proizvođačima ali također i potrošačima. Osnivanje nadzora odnosno inspekcije sigurno će uvesti reda u kontroli i proizvodnji, ali i kretanju roba primarno na ulaznu sirovinu bez obzira na njeno porijeklo. Do drugog čitanja molimo predlagača da uvaži ove primjedbe i sugestije a Klub SDP-a podržava ovaj zakon u prvom čitanju. Hvala Zahvaljujem. U ime Kluba HSS-a uvaženi zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. hrvatska hrastovina odnosno naš hrast lužnjak čija je kvaliteta nadaleko poznata. Stoga kada govorimo o zakonu o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva govorimo o propisu koji će regulirati cjelokupan ciklus prerade i uporabe drva. Od šume do krajnjeg korisnika. Pri tom je važno da ta vrijedna obnovljiva sirovina u procesu prerade dobije dodanu vrijednost. Primjerice kroz izradu prepoznatljivog namještaja koji će kvalitetom ali i modernim dizajnom biti konkurentan ne samo na hrvatskom već i tržištu drugih zemalja. Ovaj zakonski prijedlog u tom smislu donosi i pretpostavke poboljšanju kontrole prometa i kvalitete proizvoda prerade drva i namještaja na načelima koja važe u zemljama Europske unije kao i za poslovno povezivanje zainteresiranih subjekata te osnivanje institucijske potpore. Ujedno štiti i interese potrošača. Drvo je obnovljiva sirovina koja se osim za proizvodnju namještaja i drugih drvnih proizvoda u vidu bio mase ujedno može koristiti i za proizvodnju energije. Ono je ujedno ekološki prihvatljiv materijal te je sukladno razvoju ekološke svijesti za očekivati i pojačanje potražnje. Da je sektor šumarstva i drvne industrije koja se na njega naslanja od iznimnog značenja potvrđuje i činjenica da je preko 40% teritorija Republike Hrvatske prekriveno šumama i šumskim zemljištem i to 95% prirodnog sastava što u smislu biološke raznolikosti predstavlja iznimnu vrijednost koju posjeduje malo koja europska zemlja na čemu trebamo zahvaliti hrvatskim šumarima koji su njima gospodarili na održiv ili kako to oni vole reći potrajan način dva stoljeća prije nego je sintagma održiv razvoj uopće iskovana. O značaju možda bolje rečeno potencijalu hrvatske drvne industrije govori i podatak da je prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva te proizvodnja namještaja u 2006. godini ostvarila izvozni suficit što taj sektor svrstava u red rijetkih gospodarskih grana koje ostvaruju vanjskotrgovinski suficit.

što je porast od 32 i pol posto prema istom lanjskom razdoblju kada je izvoz iznosio 419,24 milijuna dolara. Istodobno je uvezeno robe iz istog sektora za 483,3 milijuna što upućuje na pokrivenost uvoza izvozom od 115% i pokazuje dobar izvozni suficit. Sve to ukazuje da prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva te proizvodnja namještaja u zadnjih nekoliko godina prolazi kroz značajne pozitivne transformacije pokazuje i to podatak da je pokrivenost uvoza izvozom u ovom sektoru u zadnjih 5 godina u uzlaznom trendu te se kreće u prosjeku oko 103%. Ukupna bilanca razmjene drva, proizvoda od drva i namještaja za 2006. godinu iznosi oko 23 i pol milijuna EUR-a dok u isto vrijeme bilanca razmjene samo namještaja s inozemstvom nastavlja negativan trend povećanja te za 2006. iznosi oko 69 milijuna. Ti nam podaci govore da je proizvodnja namještaja odnosno gotovih proizvoda od drva unatoč negativnoj bilanci poslovanja koja je bila prisutna unazad 15 godina može poslovati s pozitivnim rezultatima. Tako je i sudjelovanje izvoza drvnog sektora u ukupnom izvozu Republike Hrvatske u 2006. godini bilo 6,9% te je ukupan izvoz u istoj godini bio 720,8 milijuna dolara. Udio izvoza, prerade drva i namještaja u ukupnom izvozu za prvih 7 mjeseci u 2007. godini iznosi 8,13% što je značajno povećanje od 1,18% u odnosu na 2006. i dobar znak rasta gospodarske grane. S druge strane sudjelovanje uvoza prerade drva u ukupnom uvozu Republike Hrvatske u 2006. godini bio 3,20% i iznosio je 688,5 milijuna dolara dok je u prvih 7 mjeseci u 2007. godini iznosio 3,33% ili 483,3 milijuna dolara. Odnosno uvoz se u odnosu na isto razdoblje 2006. godine povećao za 0,13%. Međutim pored tih pozitivnih trendova zabrinjava da je prihod zaposlenih radnika u industrijskoj preradi drva i proizvodnji namještaja znatno niži od državnog prosjeka. Primjerice, iznos neto plaće po zaposlenom za 2005. godinu u preradi drva iznosio je 2643 kune, a u proizvodnji namještaja 2741 kunu što je u odnosu na državni prosjek od oko 4300 kuna u 2005. godini znatno niži. Naime, riječ je o znatnom broju radnika čiji je broj u ovom sektoru 2005. godine iznosio oko 23000. Više od 60% tvrtki zapošljava do 5 radnika, što govori da je veliki dio proizvodnje u malim tvrtkama, te da je s daljnjim razvojem tog tog sektora za očekivati i rast plaća. To je posebice važno jer je riječ uglavnom o tvrtkama koje se nalaze u ruralnom prostoru. Potrebno je istaknuti da Hrvatske šume od godišnje sječe koja iznosi 2,2 milijuna kubika 94% putem ugovora prodaje hrvatskoj drvnoj industriji dok se direktno izvozi tek 2%, a 4% se proda na domaćem tržištu kroz licitacije. Činjenica je da godišnji etat za sječu šuma postaje nedostatan za realne potrebe trenutnog broja proizvođača, te će u dogledno vrijeme biti potrebno razmotriti modele kako to riješiti. Kod nas imamo na stotine zemlje onda možemo vidjeti kod nas i na tržištu. Ako gledamo susjedne zemlje onda možemo vidjeti koliki je taj broj kod njih u odnosu na onaj broj koji je kod nas. Važno je naglasiti da su Hrvatske šume stjecanjem certifikata koji potrošačima jamči da drvo dolazi iz šume kojim je gospodareno na održiv način poštujući stroge ekonomske, socijalne i ekološke standarde domaćoj drvnoj industriji osigurale komparativnu prednost na stranim tržištima. Naime, svijest potrošača o vlastitoj ulozi u zaštiti okoliša raste, te su takvi standardi nastali kako bi postojala neovisna potvrda da izborom proizvoda koji ih posjeduje svojim novcem neće sudjelovati u uništavanju okoliša. Uz to tržište tzv. ekoloških proizvoda brzo se razvija, pa tako osim certificirane hrane koja je proizvedena u ekološkoj poljoprivredi sada već u nekim nama susjednim zemljama postoje i standardi za ekološki namještaj koji je sve traženiji. U Italiji primjerice takav namještaj koristi se za opremanje vrtića. Stoga bi bilo dobro kada bi se, ako ne sva, a onda barem dio hrvatske drvne industrije odlučio za uvođenje takvih standarda u vlastitu proizvodnju kao i eko dizajna, jer prostor za plasman eko namještaja na tržištu postoji. Time bi drvo iz Hrvatskih šuma certifikatom dobilo dodatnu vrijednost kroz certificiranu proizvodnju ekološkog namještaja. Hrvatska hrastovina poznati je brend i šteta bi bilo propustiti mogućnost stvaranja novoga brenda hrvatskog ekološkog namještaja. Također u HSS-u pozdravljamo regulaciju korištenja bio mase kao obnovljivog izvora energije budući da je u situaciji kada cijena nafte stalno raste, ali još više zbog zabrinjavajućih posljedica klimatskih promjena kao i obveze preuzetih iz Kyotskog protokola u smislu smanjivanja emisije stakleničkih plinova, korištenje obnovljivih izvora energije izuzetno značajno. Klub HSS-a stoga će podržati ovaj zakonski prijedlog. Zahvaljujem. I u ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona koji je definitivno novi u našem zakonodavstvu kojeg do sad, dakle nismo imali i koji je očito potreban kako bi se normativno uredila ova djelatnost za koju Hrvatska ima značajne komparativne prednosti. Prije svega značajne površine pod šumom i koja prema podacima bilježi i značajne izvozne rezultate, odnosno kako bi se uveo red na tržištu. Međutim, dozvolite da na početku u ime kluba HNS-a kažem nekoliko općenitih opservacija vezanih za tematiku gospodarenja šumom. Treba reći da je raspolaganje šumskim bogatstvom pitanje od osobita značenja, jer se radi o prirodnom resursu čija eksploatacija, čije gospodarenje je važan element novog poimanja suvereniteta. Ako dakle, mi u Hrvatskoj ne budemo gospodarili, raspolagali šumskim bogatstvom nego nam to bude činio netko drugi jednako tako i prirodnim ostalim izvorima kao što su voda, more, priobalje, izvori energije teško da ćemo moći govoriti o onim sadržajima suvereniteta koji dolaze na dnevni red nakon što se iscrpi nacionalno-romantičarska priča o starim oblicima i simbolima suvereniteta iz 19. i 20. stoljeća. Na žalost, kod nas je gospodarenje šumskim bogatstvom prije svega sukladno interesima izvoznika i drvoprerađivača. Nerijetko se pojavljuju informacije da je to sektor u kojemu ima i mnogo korupcije. Ja ću reći nekoliko primjera iz kojih je vidljivo da bi bilo vrlo dobro da netko ozbiljno povede računa o tzv. gospodarskoj osnovi Hrvatskih šuma. Nikada i nigdje se u povijesti Hrvatske osim kod krčenja slavonskih močvara nakon doseljenja kolonista u 17. i 18. stoljeću nisu šume sjekle pod kosu. Tako naime narod naziva sječu kada se čitave plohe posijeku bez osiguranja stalne obnove šumskoga fonda. Naime, gospodarska osnova je svugdje i uvijek podrazumijevala postupno i kriterijima fundirano izvlačenje drvne mase, ali isto tako i obnavljanje, a danas, ja ću vam reći u prstenu oko grada Zagreba, dakle u Zagrebačkoj županiji možete vidjeti k ako to izgleda u praksi ako odete u Turopolje. Šiljakovačka dubrava, Mraclinska dubrava su velike šume uglavnom hrasta. Na obodima imaju šumsku masu, a kad uđete u šume naći ćete ogromne površine, desetine hektara potpuno posjećene koji izgledaju kao mjesečeva kora. Kaže se, navodno se pošumljavaju te površine. Ali kada će ta površina koja je sada šikara biti osposobljena proizvesti drvo one veličine koje je bilo do prije nekoliko godina tamo. To je pitanje desetljeća. Jednako tako ono što je napravljeno u devastaciji Turopoljskog luga ravno je ekocidu. Naime, Turopoljski lug je zaštićeni prostor zbog hrasta lužnjaka sa zaštićenom vrstom turopoljskom svinjom koja ne može živjeti i opstati kao zaštićena hrvatska pasmina bez žirovine. Netko je čini mi se gospodin Grubišić danas spomenuo da je Republika Hrvatska jedna od rijetkih kad se govorilo o proizvodima sa zaštićenim obilježjima u kojoj se žiruje odnosno svinje napasaju u hrastovim šumama. Kako stvari stoje i to će vrlo kratko trajati. I napomenimo još jednu stvar, nemojmo zaboraviti zemljišne zajednice u Republici Hrvatskoj potražuju 450 tisuća jutara šumskoga zemljišta. Upravo su oni ti koji promatraju kako se gospodari, odnosno kako se eksploatira i uništava ono što su njihovi preci desetljećima i stoljećima stvarali i to marom dobrog gospodara i zahvaljujući čemu su mnogi krajevi podigli svoju gospodarsku uspješnost i socijalnu solidarnost. Podsjećam, ta im je imovina oduzeta 1947. godine bez ikakvoga prava na naknadu. U Sloveniji im je ta imovina vraćena. Hrvatska nema sluha za taj problem. Nadalje, bilo bi bolje da je predlagatelj u ocjeni stanja dao nešto novije statističke podatke, a ne one iz 2006. godine. da se ovim zakonom stvaraju preduvjeti za donošenje nacionalne drvno-tehnološke platforme, a niti jedna odredba u prijedlogu ne govori o donošenju te platforme, tko ju donosi, u kojem roku se mora donijeti i zato bi bilo dobro da se negdje u zakonu propiše ovlaštenje za donošenje te platforme ako je ona potrebna. Što se konkretnih primjedbi tiče za koje bismo mi u HNS-u voljeli da ih predlagatelj razmotri za drugo čitanje, odnosno za konačni prijedlog, to su prije svega odredbe koje se odnose na tehničko dopuštenje obuhvaćene člancima 15., 16. i 17. ovoga prijedloga zakona jer mi smatramo da bi trebalo jasnije razraditi, kako pojmovno, tako i sa stajališta postupka. Naime, tehničko dopuštenje nosi naziv odluka. Kao da ga izdaje državno tijelo, a ne pravna osoba i još se k tome ima objaviti u "Narodnim novinama". Što se postupka tiče, tehničko dopuštenje izdaje ovlaštena pravna osoba, a ako proizvod nema potrebna tehnička svojstva, tehničko dopuštenje stavlja van snage ministra. Predlagatelj se mora odlučiti što zapravo želi. Da li u ovaj postupak izdavanja, odnosno oduzimanja tehničkoga dopuštenja uključiti ministarstvo ili ne. Inače, ovako kako je predloženo, na neki način je u suprotnosti jedno s drugim. Drugo, što se burze drva tiče, za kojom očito postoji potreba u ovoj branši, odredbu članka 18. bi trebalo pojasniti i doraditi. Čini se da je namjera predlagatelja da burza drva bude udruženje jer se osniva radi unaprjeđenja trgovine drvom, a predlaže se da se osnuje kao trgovačko društvo u statusu društva s ograničenom odgovornošću. Nadalje bi trebalo u stavku 2. dodati da su osnivači pravne osobe registrirane prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti jer to nedostaje. Generalno uzevši, možemo prihvatiti ovaj prvotan prijedlog u prvom čitanju jer je ono novi okvir kojim se normativno uređuje jedno područje koje do sada nije bilo riješeno. Radi se o profitabilnoj djelatnosti, dakle mislimo da tu treba uvesti pravila igra, ali molimo da nam se daju odgovori na ova otvorena pitanja te da se sadržajno i nomotehnički neki neki propusti isprave do drugoga čitanja. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Time smo završili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi je uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, poštovane dame i gospodo. Naime, donošenje Zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva smatram da je jedan od ključnih dokumenata koji bi dugoročno trebao osigurati povećanje standarda kvalitete naših proizvoda i općenito povećanje konkurentnosti drven industrije. Naime, tržište je sve zahtjevnije, standardi kvalitete i dizajn postaju glavni parametri konkurentnosti na globalnom tržištu i zato i naša drvna industrija treba uložiti dodatne napore kako bi što bolje kapitalizirali naše strateške prednosti od tradicije u proizvodnji, dobre sirovinske osnove do iskustva i kadrovskog potencijala, dakle struke. Ovaj zakon u funkciji je jačanja domaće drvne industrije i njezine konkurentnosti, i standardi kvalitete koje propisuje, dakle koji su propisani i za proizvodnju i za trgovinu i za uvoz itd. trebaju biti u funkciji zaštite domaće proizvodnje i zaštite našeg tržišta od nelojalne konkurencije iz uvoza. Ovaj zakon također trebao bi biti izazov i poticaj drvnoj industriji da što manje izvozimo neobrađenog drva, a što više umjesto trupaca izvozimo skupi dizajnirani namještaj, dakle visoko finalizirane proizvode u koje je ugrađena dodatna vrijednost kroz tehnologiju, kroz znanje naših stručnjaka, posebice dizajnerskih jer ne možemo se oteti dojmu u javnosti da je još uvijek takva percepcija, dakle neovisno o ovom suficitu izvoznom kojeg imamo, dakle nije problem visina izvoza i tog suficita nego njegove strukture, tako da smo još uvijek samo dobra sirovinska baza i da nam je u tom smislu veći izvozni brend sam hrast i trupac hrasta nego visoko dizajnirani namještaj od hrasta. Prema tome, tu i percepciju, ona se mijenja, dakle iskoraci u ovom sektoru su napravljeni. Tu posebice treba pohvaliti napore Vlade koja je prije par godina krenula i sa nizom poticajnim mjera i sa angažmanom preko stotinu milijuna kuna subvencija koje odlaze u drvnu industriju, industriju namještaja i gdje se posebno gađalo onaj segment, dakle oko dizajna, oko marketinga jer mislim da tu nismo dovoljno koristili niti vlastiti potencijal, niti potencijal vlastitih stručnjaka. Dva su važna noviteta u ovom zakonu, dakle to je osnivanje burze i osnivanja centra za istraživanje proizvoda od drva. Mislim da je to ključni kvalitativni pomak. Osnivanje burze drva i centra za istraživanje proizvoda od drva i razvoj namještaja trebao bi biti ta glavna dodana vrijednost. Dakle, glavni motor razvoja i na određeni način je pokazatelj da ova industrija nije prepuštena samo tržištu, već da država nastoji ovo područje i sustavno urediti, ali se i sustavno o njemu brinuti, poticati ga, dakle u funkciji razvoja. Bez znanja i struke koja bi se za potrebe cijele industrije koncentriralo i stavilo u funkciju drvne industrije svih proizvođača putem centra za istraživanje nije moguće konkurirati dizajnerskim velesilama. Naša je izvozna šansa, prije svega u visokofinaliziranim proizvodima u koje je ugrađeno znanje i naša je šansa u visokoj finalizaciji i u stvaranju dizajnerskih brendova u proizvodnji namještaja. Sve to trebalo bi biti ostvareno u sinergiji centra za istraživanje i naših proizvođača. Osnivanje burze s druge strane, a posebno njezino stavljanje u funkciju regulacija tržišta, regulacija ponude i potražnje, cijena, standarda kvalitete iznimno je zahtjevan posao i treba vjerovati da će burza kako je i propisano, ustrojiti se i profunkcionirati u što kraćem roku, jer ona je ne samo važan regulator tržišta već je na određeni način i mjera za restrukturiranje ove gospodarske grane i ona bi trebala potaknuti naše proizvođače na udruživanje i na povećanje proizvodnih industrijskih kapaciteta. I na kraju iskazujem potporu ovom zakonu i isto tako potporu svim onim mjerama koje je Vlada uložila u restrukturiranje i općenito promjenu strukture drvne industrije, dakle i sve one potpore koje su angažirane posebice u intenziviranje, intenziviranje, dakle suradnje sveučilišta akademske zajednice, a ono je rezultiralo znači i kroz dizajn, znači i kroz na neki način novo gledanje i nove poglede na razvoj ove industrije. Hvala lijepa.

Gorana Beusa u vezi toga da Hrvatske šume sijeku prema izvoznicima i treba preispitati gospodarske osnove. Hrvatske šume prvenstveno gospodine sukladno Zakonu o šumama i sukladno Pravilniku o uređivanju na temelju kojih donose osnove gospodarenja za gospodarske jedinice odnosno šumskog gospodarskog … osnovu područja. Normalno da se siječe ono što je prije 150 godina bilo pomlađeno, odnosno posječeno je i sada je ponovo došlo u jedu fazu zrelosti, a zbog utjecaja i klime i nivoa, spuštanja nivoa podzemnih voda da mora doći i do sušenja i da se onda taj proces siječe ubrzao. Hvala. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Vlada Republike Hrvatske donijela je Strategiju razvoja industrijske prerade drva i papira 2004. godine s ciljem rješavanja gospodarske krize u tom segmentu i da potakne te sa određenim ciljevima i mjerama, ali i instrumentima omogući promjene i učinkovitost ove gospodarske strukture tog sektora. Trebalo je riješiti organsku strukturu, organski strukturni nesklad i osigurati novo dimenzioniranje rasta i razvoja kroz izvoz i konkurentnost proizvoda. Cjenovna nekonkurentnost bila je najveća prepreka hrvatskog izvoza proizvoda od drva. Poticajne mjere Vlade Republike Hrvatske radi smanjivanja troškova proizvodnje, ali povećanja mogućnosti ulaganja u programe izvoza, bila su tada osnova strategije. Prerada drva i proizvoda od drva značajan je segment gospodarstva Republike Hrvatske. Ovaj segment razvoj zasniva na korištenju domaćih prirodnih resursa i tradicionalno je izvozno usmjeren. Značajke ove grane su visok udjel domaće sirovine i izvozna orijentiranost, trajna tendencija porasta potražnje drva, disperzija poduzeća i profitnih centara, mogućnost zapošljavanja u malim mjestima, ali ekološki prihvatljiva proizvodnja te relativno niska ulaganja. Posjetiti ću ovdje na viziju iz navedene strategije koja je definirala ovaj segment kao modernu, organiziranu međusobno povezanu složenu asocijaciju proizvođača, trgovaca, uslužnih i konzultantskih društava. Ovaj segment zauzima značajno mjesto prema udjelu u bruto društvenom proizvodu Republike Hrvatske. Izvozno je orijentirana s konkurentnim proizvodima visokog stupnja obrade, natprosječno profitna, zasnovana na jakom razvoju proizvoda, tehnologije i vođenja proizvodnje, ekološki prihvatljiva i učinkovita u eko gospodarenju kao općoj koncepciji održivog razvoja, a osnovni ciljevi te strategije su bili promjena strukture u korist izvoza finalnih proizvoda, povećanje konkurentnosti finalnih proizvoda, povećanje zaposlenosti i osiguranje zadržavanja stanovnika u manje manje naseljenim područjima Republike Hrvatske, ali i poticanje razvoja i zaštita prerade drva i proizvodnje namještaja i dr. Evo kakvi su rezultati danas u ovom segmentu nakon provedenog jednog dijela te strategije? Prerada drva i proizvodnja proizvoda od drva i proizvodnja namještaja ostvarila je u 2006. godini izvozni suficit što je svrstava u skupinu rijetkih gospodarskih grana sa vanjskotrgovinskim suficitom. U strukturi bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske sektor sudjeluje sa ukupno 0,9%. Pokrivenost uvoza izvozom u uzlaznom je trendu, a ukupna bilanca proizvoda znači od drva i namještaja za 2006. iznosi 23,5 milijuna dolara. U ukupnom izvozu Republike Hrvatske čini 6,95%. Ukupan izvoz 720 milijuna dolara. Svi ovi podaci znak su rasta ove gospodarske grane. Zaposlenih je skoro 12 tisuća u ovom segmentu, a najveći broj zaposlenih je u malim tvrtkama, znači samo 15% tvrtki zapošljava između 20 i 200 radnika, a preko 200 zaposlenih radnika je 6 tvrtki. Temeljem napravljene svote analize ovog sektora prerade i uporabe drva i proizvodnje namještaja određeni su i ciljevi i mjere koje će se regulirati ovim zakonom. Tako su kao prednosti istaknute veliki prerađivački potencijal, sirovinska osnova koja je kvalitetna, certificirana i dostupna, izvozna orijentiranost gotovih proizvoda, iskustvo i tradicija i izvrstan potencijal rasta. Kao nedostaci su istaknuti dezintegriranost, stručna infrastruktura, nerazvijen sustav osiguranja kvalitete, ali i niska tehnološka razina još uvijek. Mogućnosti su povećanje konkurentnosti izvoza gotovih proizvoda visoke kvalitete i dizajna. Ograničenja koja su još uvijek prisutna i loša strukturiranost, obrazovna struktura koja se tretira kao potrošnja, znači kao potrošnja, a ne kao investicija, ali nepostojanje brendova. Ovim, upravo ovim prijedlogom zakona se stvaraju, stvara se zakonska podloga znači za reguliranje cijelog ciklusa prerade i uporabe drva, ali poticanje ekološki prihvatljivog gospodarenja i iskorištavanja obnovljivih prirodnih izvora sirovina kroz korištenje bio mase za dobivanje energije. Također za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom procesa i proizvoda, ali i poboljšanje kontrole, prometa i kvalitete ovih proizvoda. Zatim usklađivanje statističke klasifikacije sa istima u Europskoj uniji, ali i stvaranje okvira za ulaganje s ciljem povećanja konkurentnosti. Sa ovim zakonskim prijedlogom znači stvaraju se preduvjeti za kvalitetno institucionalno organiziranje za nadzor i kontrolu kvalitete proizvoda i proizvodnje, za izvoz i gotovih proizvoda radi zaštite kupaca od nekvalitetnih proizvoda, ali i za lakše implementiranje europskih normi i propisa. Ali isto tako, ovaj zakonski prijedlog treba osigurati i da prerada drva ostane izvozno orijentirana konkurentno sa visokokvalitetnim dizajniranim proizvodima zasnovanim na jakom razvoju proizvoda. Zatim da se osigura eko učinkovitost, ali i da potvrdi svoje mjesto u gospodarstvu Republike Hrvatske, da se donese nova strategija odnosno nacionalno drvno-tehnološka platforma platforma utemeljena na istraživanju i razvoju, zašto se i osniva Centar za istraživanje i razvoja namještaja i proizvoda od drva, dakle međutim je još i burza drva, ali i jačanje drvoprerađivačke inspekcije. Sve su ovo preduvjeti, ali i za sve navedeno su osigurana i dodatna sredstva u državnom proračunu što jamči da će se vizija i ciljevi iz one navedene naprijed strategije u potpunosti i ostvariti. I stoga ću podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle, stanje u drvno-prerađivačkoj industriji u Hrvatskoj ne valja. To svi znamo i to se ovdje dobro konstatira i sve je to jedna stara boljka i duga priča koja traje već eto desetljećima. Što tu ne valja? Izvozimo sirovinu, a uvozimo uglavnom finalni namještaj. Talijanski namještaj je lakši od hrvatskoga, što znači u njemu ima manje prirodnoga drva, ali je skuplji. Zašto? Jer je u njemu ugrađena dodana vrijednost, dizajn, tehnologija itd. I sad mi bismo svi to htjeli promijeniti i zato svi podržavamo ovaj zakon, svi klubovi, svi zastupnici i sve je to u redu. Pitanje je samo da li će se to ovakvim konceptom zakona moći. Intencija je dobra. Nisam baš siguran da će ostvarenje biti jednako. Evo zašto. Koje su tu sad dvije bitne inovacije? Osniva se dakle burza drva i osniva se Centar za istraživanje. Ali već kod burze već kod burze stvari nisu potpuno jasne. Burza drva vrijedit će za one koji drvo kupuju od Hrvatskih šuma. I ni za koga drugoga, jer stavak 7. jasno kaže da se to neće odnositi ni na koga drugoga, nego samo na one koji trguju sa Hrvatskim šumama. A zakon recimo tretira i biomasu što je inače dobro. Ali pazite, imate Hrvatske vode koji se brinu o tim tim slivovima, to moraju čistiti, to je sve biomasa. Pa imate HEP koji mora održavati ispod tih dalekovoda, pa to su vam hektari i hektari toga. E sad, meni nije jasno zašto Hrvatske šume da, a recimo javna poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske kao što su HEP ili Hrvatske vode, oni ne. Nema logike. Nema logika. Što je sa ostalim vlasnicima šuma koje nisu dakle u državnom vlasništvu, vlasništvu Republike Hrvatske? To eto, trebalo bi isto domisliti da li i njih uključiti u zakon, da li i njih obavezati da trguju preko burze ili njih ostaviti na slobodnom tržištu, jer onda vam oni neće biti tako konkurentni znate onda ćemo već stvoriti nejednakost među njima. Ali, do drugog čitanja predlažem predlagatelju, ne nudim rješenja, samo upućujem na moguće probleme i na moguće zamke. Druga velika zamka je obaveza ponude prodaje na burzi, pa ako nema zainteresiranih u roku od osam dana, nakon isteka osam dana on to može prodati kome hoće. E a sad pazite, po kojoj cijeni? Jer ako on jednu cijenu istakne na burzi, a onda proda duplo jeftinije onda mi nećemo spriječiti ono što se događa, da trupci idu van u izvoz. Nećemo to spriječiti. Prema tome, moramo o tome razmisliti. Znači, pitanje je da li ovako napisan zakon da li je dobar instrument. Nije dobar alat. Čini mi se da nije dobar alat, da bi to trebalo preciznije opisati. Osniva se taj Centar za istraživanje. 'Ajde dobro. Centar za istraživanje iako je to, imate jako puno nespretno toga napisano. To bi sve trebalo najprije dobro lektorirati, negdje i prevesti na hrvatski, jer gledajte što vi tu u centru, što mu je jedna od zadaća - organiziranje seminara i savjetovanja od općeg značaja za proizvode od drva. Pa valjda seminari za proizvođače. Pa neće proizvodi od drva ići na seminar. Ali toga ima puno u zakonu, neću ja sad to sve vaditi van, ali to treba urediti, napisati tako da to izgleda logično. I sad, koja bi sad bila osnovna, koliko ja shvaćam vašu ideju, osnovni smisao osnivanja ovoga centra da pomaže, da pomaže, znači da pomogne kod uvoza tehnologije, dobave tehnologije, kod pronalaženja dizajnera. Znači da tim proizvođačima omogući da taj finalni proizvod ima što veću dodanu vrijednost. Ako je to intencija, onda je to dobro. Onda je to dobro. Samo ne čini mi se da je to tako dobro i precizno ovdje razrađeno i napisano. Ako je to ideja to bi trebalo razraditi. I onda, ne zna se hoće li taj centar, pazite on je u vlasništvu Republike Hrvatske, hoće li on raditi na komercijalnoj osnovi ili će biti na neki način besplatan za te male proizvođače. Ako će raditi na komercijalnoj, pitanje je, gledajte najveći broj njih ima pet zaposlenih, znači mali su to proizvođači. Ima nekakvu malu pilanicu, nešto proizvodi. Sad ako on bude morao to sve skupa dodatno još nešto plaćati, neće on koristiti usluge toga centra. Znači tu bi trebalo nekakve kriterije još razraditi. Puno toga dakle u zakonu fali, ali ušle su i neke stvari koje u zakon ne idu i koje kvare zakon. To vam je recimo članak 5. pa onaj stavak 5. zadnji. Sad ste htjeli tu opisati što sve ulazi u taj zakon, pa ste napisali da tu je i proizvodnja nakita, glazbenih instrumenata, sportske opreme, igara i igračaka, medicinske i stomatološke opreme i pribora i onda metala i četaka, a sve od drva. Pa baš da metle ulaze u zakon, ne znam koliko je zgodno. A imate tu drugih većih stvari, npr. nemate burad, bačve, alat, obuću, klompe, kolarski pribor. Ali ne može sve ući to u zakon, ne može. Pa kad nisu ovi ušli onda izbacite i te metle, pogotovo u ovom obliku plurala, plurala, genitiva plurala gdje niste napisali metli, nego metala, a metal onda se može stvoriti zabuna, jer to netko pročita kao kovinu, a kovina opet ne može biti od drveta i tako, prema tome to je ovako nespretno napisano, nespretno napisano i napisano i ne spada u zakon. Ono što je ozbiljna zamjerka, najozbiljnija možda, to je stupanje na snagu, odnosno prijelaz cijene, prijedlozne i završne odredbe. Što se tu sada predviđa? Godinu dana, rok od godinu dana za osnivanje burze i rok od godinu dana za pravilnike, i šta još, za sve zapravo, godinu dana, a zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". I sada će on stupiti na snagu kada mi njega u petak izglasamo, a nema on ne može, on je neprimjenjiv potpuno. Potpuno je neprimjenjiv, niti ima burze, niti ima cendra, niti ima pravilnika, nema ničega, jel' prema tome on će biti jedan mrtav zakon. Bit će mrtav zakon. Prema tome, to bi ste trebali nekako drugačije u tim prijedloznim i završnim odredbama opisati ili kada će se zakon primjenjivati ili odgodite stupanje na snagu, jel' dok se ovo ne usvoji, jer bojim se da nećemo moći ovako, ovako će nam biti neprimjenjiv potpuno zakon i napravit ćemo više pravnu zbrku nego što bismo htjeli urediti to područje, a to nam je intencija. Evo, posve dobronamjerno, ovo su neki od najvažnijih mojih primjedbi na ovaj zakon. Hvala vam lijepa. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, ispravljam netočan navod kolege Stazića, koji je rekao da u prijedlogu zakona stoji množina imenice metala, koja se može pročitati i u značenju kovine, odnosno metala. Kolega Staziću, ne može se to pročitati kao kovina ili metal, jer u hrvatskome jeziku imenice ženskoga roda, koje imaju promjenu ge, a, u u genitivu množine završavaju na a, a ne kako je nekada do devedesete godine bilo da završavaju na i. Prema tome, ovo metala, pohvaljujem ministarstvo koje je u ovom segmentu vodilo brigu o čistoći hrvatskoga jezika.

upozoriti na jedan problem, čije rješenje na žalost ne mogu isčitati iz ovakvog prijedloga zakona. Naime, ne spada na žalost niti u preradu, niti u uporabu, nego na neki način u oporabu. O čemu se radi? Poznato je da je kontinentalni dio Republike Hrvatske, ambijentalno gledano izrazito bogat drvenom arhitekturom. Područje Korduna, Banije, Posavine, Turopolja, Prigorja, pa i Zagorja, područje na kojemu postoje tisuće drvenih objekata, od kojih su neki vrhunske umjetničke i povijesne vrijednosti, pa su tako i zaštićeni, poput nekih nekih kurija, crkava, kapela, spomenut ću samo najblistavije poput kurije "Modić", "Bedeković", "Crkve sv. Barbare" u Velikoj Mlaki. Međutim, samo jedan dio takvih objekata zaštićen je pojedinačno. Dio takvih objekata kao što je slučaj, recimo sa europskim selom roda u Čigoču, zaštićen je ambijentalno. Međutim, postoji veliki broj drvenih objekata koji spadaju u kulturno-povijesnu baštinu hrvatskoga naroda i Republke Hrvatske, koji nemaju pojedinačnu razinu zaštite i na djelu je jedna nevjerojatna devastacija toga kulturnog blaga. Radi se uglavnom o objektima od hrastovine, od hrasta lužnjaka, za kojega je poznato da je kao građevinski element, izrazito postojan, tako u eko selu "Kravaščica" na tromeđi Velike Gorice, Pokuposkoga i Pisarovine, to je etno selo u nastajanju, možete vidjeti jedan štagalj na kojemu su oblice stare 500 godina. Na jednoj od njih je još uvijek očuvana kora. Mi na našem području imamo jednu od najstarijih kuća koja uopće nije zaštićena kao kulturno-povijesni spomenik, a potiče iz vremena prije bitke Hrvata i Turaka kod Siska, vjerovali ili ne. Što se zapravo događa? U tim selima ima mnogo staračkih domaćinstava, jednočlanih domaćinstava, gdje se radi o starijim, manje ukim ljudima, neukim ljudima, gdje organizirane bande hodočaste sa specijalnim vozilima, sa kranom na kojemu je pričvršćena dizalica, s nekoliko radnika koji su u stanju doći ponuditi vrlo sitan novac, baki ili djedu, za njihov štagalj ili možda štalu, klijet. Za male novce se domognu nečega što ima vrhunsku vrijednosti i u roku od 2 sata, pila prepili čitav objekt na planjke od 2 metra dužine i u roku od 2 ili 3 sata to nestaje u nepoznatom pravcu. Postoje indicije da veliki dio te građe, govorimo o drvnoj građi, u roku od nekoliko sati završava na izvoznome gatu riječke luke, i vjerovali ili ne, ta je drvna građa, dakle radi se o hrastovini, staroj 100, 200, pa i 300 godina, nevjerojatno cijenjeni građani i dekorativni element, ni manje, ni više u Egiptu, Sjevernoj Italiji i još nekim zemljama. Grade se artificijelne vile rustike po Sjevernoj Italiji, hrvatskim građevinskim materijalom, kojega se podvodi pod najobičniju građevnu masu. A ona to nije. što se devastira naše kulturno blago, em što nema propisa koji bi tumačili kako će se dozvoliti oporavak takvoga građevnog elementa. Podsjetit ću, ne tako davno na granici Republike Hrvatske i Republike Slovenije uhićen je, zaopćen je šleper u kojemu je bila turopoljska kuća vrhunske vrijednosti. Jedan šleper s jednom kućom, a mi bilježimo Ministarstvo kulture bilježi, Uprava za zaštitu spomenika kulture bilježi, desetine i stotine nestanaka drvenih kuća s područja središnje Hrvatske. Ja sam osobno lani na Međunarodnome sajmu namještaja u Zagrebu, raspitujući se kako je nastao namještaj koji se nudi na štandu jednoga od proizvođača doznao da se zapravo radi o starim turopoljskim drvenim hrastovim kućama koje se pretvaraju u rustikalni, seoski, kvaziseoski namještaj. I očito među onima koji to kupuju nisu samo zaljubljenici nego i mnogi Skorojevići koji će već sutra odlučiti da im kakav rustikalni namještaj više u vikendicama ne treba pa će ga baciti na smeće, baciti će zapravo dio naše povijesti. To je pitanje koje očito nije obuhvaćeno ovim zakonom. Radi se o dokumentima koji nisu novo proizvedeni. Molim vas ako ikako možete razmislite da li je i ovaj problem moguće obuhvatiti ovim zakonom kako bi se uvelo reda u taj banditizam koji razara srce hrvatske kulturne drvene arhitekture. Siguran sam da svatko od vas kada vidi dobro zaštićenu i obnovljenu drvenu kuću, staru s dušom, a svaka ima svoju priču, svaka ima svoj povijesni talog, je sretan zbog takvih objekata jer ih imamo, jer ih čuvamo i znademo da oni koji dođu kao naši gosti, kada vide tu baštinu, priznaju nam taj dio kulturne povijesti kao jedan od neponovljivih. Ako je to već tako združimo snage i s razine Ministarstva kulture i sa razine županija i sa razine lokalne samouprave da se zaštiti ta graditeljska baština ali isto tako spriječimo zlouporabu, spriječimo rušenje tih kuća, spriječimo njihovo pretvaranje u ogrjev i jeftini građevinski materijal koji će se skupo preprodati Skorojevićima bez obzira gdje oni bili u nekoj stranoj zemlji ili kod nas samih. Hvala lijepo. Hvala. Da imam poslovničke mogućnosti izašao bih za govornicu pa bih podržao ovaj prijedlog, ali evo, mogu ovako reći, nećete mi zamjeriti. A sada molim državnog tajnika Sušnika, da se kratko osvrne. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Meni je evo drago da je danas ovaj prijedlog zakona probudio ovako kvalitetnu raspravu, to ova grana gospodarstva u svakom slučaju i zaslužuje. Mi ćemo proučiti sve ove

održati ćemo nekoliko sastanaka sa drvoprerađivačima koji djeluju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori koji su direktno zainteresirani za ovaj prijedlog zakona kako bi razmotrili pojedina ova rješenja a da stvarno taj zakon bude na kraju i primjenjiv u praksi. Ne bih volio da napišemo zakon koji, što je danas malo i rečeno, ne bude primjenjiv u praksi. To je novi materijal koji po prvi puta ga prezentiramo. I ja se nadam da do drugog čitanja će on biti daleko kvalitetniji uvažavajući ove vrlo dobre i kvalitetne primjedbe koje smo danas tu čuli. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Nastavljamo u 15 sati sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih dijela. I tako redom, svima u slast. Hvala